Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje Prijedlog odluke dostavila je Vlada sukladno članku 10. i 11. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Predstavnik predlagatelja državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Slobodan Uzelac će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Pred vama je dakle Prijedlog o razrješenju rekao bih pojednostavljeno polovine sada članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje a sukladno članku 11. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Ja podsjećam ovaj Visoki dom da je riječ o tijelu imenovanog od strane Hrvatskog sabora vijeću za visoko obrazovanje, tijelu čiji ste rad usvajajući njegov izvještaj o radu prije nekoliko mjeseci ocijenili iznimno uspješnim. članova ovoga tijela imenovali ste dakle prije dvije godine. U međuvremenu su se desile i jedna tragična i jedna svakako neugodna situacija. Članica toga vijeća profesorica Vera Gamulin je nažalost umrla ali i predsjednik toga tijela profesor Dulčić zbog bolesti morao je zamoliti zamoliti da ga razriješite naime te dužnosti pa je silom tih prilika i u tom dvogodišnjem razdoblju bilo izvjesnih promjena. U članku 11. zakona stoji, podsjećam vas, da se 6 od 12 članova vijeća bira nakon dvije godine rada. Koji su to članovi? To su oni članovi koji su nakon što ste ih imenovali prije dvije godine ždrijebom izabrani. Odlučeno je ždrijebom dakle da njihov mandat traje samo dvije godine a mandat onih ostalih traje četiri godine. Time se naravno postiglo to da u smjenama u članstvu toga tijela ne dolazi do velikih promjena nego da uvijek imamo osiguran makar 50% kontinuitet. I mi smo eto sada upravo, odnosno vi ste upravo u situaciji da danas imenujete tih šest novih članova, zapravo sedam s obzirom na to da je jedan od članova ranijih u ovom razdoblju iz razloga kojeg sam rekao zbog bolesti predsjednika a to je profesor Parać postao predsjednik pa zbog toga kažem sedam. Da podsjetim još i to da je zakonom određena i struktura ovoga tijela, dvanaest članova plus predsjednik, od toga sedam moraju biti sveučilišni profesori od kojih iz područja obrazovanja nastavnika, dva profesora visokih škola, dva znanstvenika zaposlena u znanstvenom institutu i dvije osobe iznad sustava znanosti i visokoga obrazovanja. Uzimajući u obzir sve ove okolnosti koje sam rekao nama dakle treba danas imenovati tri sveučilišna profesora jednog profesora visoke škole i jednog znanstvenika zaposlenog u znanstvenom institutu i dvije osobe izvan sustava visokog obrazovanja. Njihovi prethodnici su imali mandat od dvije godine. Ministarstvo je dakako pripremajući ovu točku a opet u skladu sa zakonom objavilo pozivni natječaj odnosno u dva navrata je to napravilo u namjeri da dobije što kvalitetniji, što potpuniji, što širi krug kvalitetnih kandidata. Stiglo je približno 60 prijedloga podnesenih od strane u zakonu propisanog širokog kruga mogućih predlagatelja. Vi pretpostavljam imate dokumentaciju o kojoj govorim, a predlažući vam imena ljudi između tih koji su predloženi osim o ovim zakonom utvrđenim kriterijima strukture vijeća u konačnici vodili smo računa i o dodatnim elementima, o znanstvenim područjima, vodili smo računa o regijama, dakle odakle dolaze mogući kandidati. Vodili smo računa ponajprije o kvaliteti dakako ali ukoliko je moguće, mi mislimo da jeste bilo moguće, napraviti i udovoljiti ovom zahtjevu. Dakle, za razrješenje stoga što im je istekao mandat predlaže se profesor doktor Amir Hamzić koji je bio član vijeća, profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dalje, profesor doktor Ivica Klapan profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gospodin Ivan Lasić član iz Splita, on je izvan sustav visokog obrazovanja i znanosti, profesor doktor Branko Rafajac član sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, magistar Niko Vidović član također izvan sustava obrazovanja i znanosti i docent doktor Ivan Prskalo član koji koji je bio izabran po osnovi profesora visoke škole. Naime, bio je profesor visoke tada postojeće, više ne postoji, Visoke učiteljske škole u Petrinji. Napominjem, jedan od ovih članova postao je u međuvremenu predsjednik. Evo to je što se tiče razrješenja. Gospodine predsjedniče, da idem odmah sa novim prijedlozima? Hvala lijepa. Dakle, uzimajući u obzir kriterije i zakonske i ove dodatne o kojima mi sami vodimo računa mi vam predlažemo ukupno sedam novih članova umjesto ovih. Evo dopustite da ja redom kažem koji su to. Siniša Volarević, profesor doktor Siniša Volarević, profesor na Sveučilištu u Rijeci, Medicinskom fakultetu u Rijeci. Predlaže ga to Sveučilište. To je znanstveno područje bio medicine i zdravstva. Znanstveno polje medicine. On je dakle sveučilišni profesor. Drugi je prijedlog profesor doktor Branko Rafajac, dosadašnji član Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Dakle onaj koji je ako bi bio razriješen je li ocjena je Nacionalnog vijeća a i nas ako meni dopustite kazati i mene osobno jednog od ljudi koji je nosio upravo iznimno obiman teret u tom Vijeću, teret društvenih znanosti. Dakle profesor doktor Branko Rafajac, Sveučilište u Rijeci. Predlagatelj je Sveučilište u Rijeci. Znanstveno područje je društveno. Znanstveno polje su odgojne znanosti i dakako on je sveučilišni profesor. Treće ime koje predlažemo je profesor doktor znanosti Vedran Mornar. Vedran Mornar je zaposlen na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Predlaže ga Sveučilište u Zagrebu. Područje je dakako tehničko. Znanstveno polje elektrotehnika. On je profesor. Iz sustava visokih škola predlažemo vam gospodina Antu Babića. Radi na zagrebačkoj Školi ekonomije i menadžmenta. Njega predlaže vijeće visokih odnosno vijeće veleučilišta i visokih škola. On je Zagrepčanin, znanstveno područje je društveno. Znanstveno polje je ekonomija. Po nastavnom zvanju, nastavnom, ne znanstveno-nastavnom on je profesor visoke škole. Nadalje predlaže profesora doktora Mladena Žimića. Manje je važno ovdje što je on profesor ali jest važno to što je znanstvenik. On je zaposlen na ustanovi Institut Ruđer Bošković. On je ravnatelj te institucije. Njega predlaže Zavod za molekularnu medicinu tog instituta. Zagrepčanin dakle. Znanstveno područje je prirodno. Znanstveno polje je kemija. I rekoh zaposlen u znanstvenom institutu. predzadnji i zadnji su prijedlozi za osobe izvan sustava znanosti i visokog obrazovanja. Prvi je prijedlog za gospodina Ivana MIšetića. Zaposlen je u Croatia Airlinesu. Njega predlaže jedna osoba i to je po zakonu moguće. Predlaže ga doktor znanosti Mirko Tatalović. On živi u Zagrebu. Aktivnost je dakle društvena. Znanstveno polje je ekonomija, a osoba je ponavljam izvan sustava znanosti i visokog obrazovanja. I konačno druga osoba izvan sustava znanosti i visokog obrazovanja je gospodin Ivica Mudrinić. Ustanova zaposlenja je Hrvatski telecom. Njega predlaže Sveučilište u Zagrebu, točnije rektor Sveučilišta u Zagrebu. U Zagrebu je i on, znanstveno područje je tehničko, polje elektrotehnika. Osoba izvan ovog sustava. Gospodine predsjedniče ja se nadam da sam kazao sve što sam imao namjeru. Ako je što ostalo ja stojim na raspolaganju … /Govornik Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika PGS-a, SBHS-a, NDS-a poštovani zastupnik Željko Pavlic. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo, poštovani državni tajniče. Evo dopustite u ime Kluba regionalnih stranaka dakle da velimo da mi nećemo podržati ove promjene. A isto tako dakle ne dajemo podršku radu niti samog cijelog Nacionalnog vijeća. I tražim dakle sam od državnog tajnika, od Ministarstva odgovore na neka pitanja. Iskoristit ćemo dakle ovu priliku. u Vjesniku smo pročitali vijest da Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu donosi nove kriterije za osnivanje visokih učilišta u Hrvatskoj. Riječ je o studiju nazvanom mreža visokih učilišta u Hrvatskoj koja definira kriterije otvaranja novih privatnih i državnih visokoškolskih institucija i studijskih programa. Dakle uvode se neki novi kriteriji tako da požele li lokalne zajednice potaknuti osnivanje veleučilišta od njihova plana neće biti ništa ako dakle po tom, ako na geografskom području koje bi pokrivalo na primjer novo veleučilište nema barem 100 tisuća stanovnika. Visoka škola pak ne bi mogla otvoriti na području s manje od 30 tisuća stanovnika dok je za novo sveučilište potrebno najmanje 650 tisuća stanovnika. Također uvodi se kriterij udaljenost između dvaju sveučilišta koje će morati biti najmanje 200 Između veleučilišta ta udaljenost bi trebala biti najmanje 100 kilometara a visokih škola 50 kilometara. Tu mogu samo podsjetiti da je to mogli bismo reći u koliziji sa i planom Ministarstva i svim onim inicijativama samog Ministarstva koje ide ka tome i koje planira da se otvore veleučilišta i visoke škole. Na primjer u Čakovcu, Opuzenu, Osijeku, Sisku i Virovitici. U Ministarstvu znanosti naime ističu da Hrvatskoj ne trebaju nova sveučilišta no planiraju poticati osnivanje javnih i privatnih veleučilišta i visokih škola. Mi smo dakle kao regionalne stranke protiv ovih kriterija koje promovira ili najavljuje ovo ovo Vijeće zbog dakle logičnih razvoja jer zagovaramo policentrični razvoj, policentrični raspored sveučilišta, veleučilišta, visokih škola kao uvjet bržeg i kvalitetnijeg razvoja cijeli, cijelog, cijele Hrvatske. Također mislimo da bi na takav način riješili probleme određenih naših sredina, određenih naših regija koje upravo muku muče na primjer Međimurska županija je na samom dnu u Hrvatskoj što se tiče visokoobrazovanih kadrova. U Hrvatskoj ima visokoobrazovanih 7 i pol posto ljudi, a u Međimurju 3 i pol. Eto sad ne bi imali priliku da na primjer osnujemo veleučilište jer grad Varaždin već ima veleučilište a udaljenost od njih je kilometara. A također dakle razvojem i osnivanjem visokih škola, veleučilišta, sveučilišta dakle širom Hrvatske smanjili bi troškove studiranja jer mnogi studenti ne bi tako plaćali smještaj nego sam prijevoz, a vidimo da će, imamo najave dakle da ide porez na školarine koje itekako da će utjecati na na povećanje troškova i naših dakle studiranja i školovanja. A s druge strane imamo velike probleme i nizak stupanj školovanja naših ljudi. Eto. Molio bih ako možemo odgovor dobiti od ministarstva da vidimo o čemu se radi. **Šeks, Vladimir (HDZ)** E to će biti završni osvrt državnog tajnika Slobodana Uzelca. Izvolite. Zato što nema više nitko za raspravu.

Nacionalno vijeće za znanost. Pa je, samo recite da, da, da. Nije mi, nije ovaj mi došlo do mene sa ovog dijela stola. To ćemo sada. Ovo je za visoko obrazovanje, ovo je za znanost. Je ima i za visoko obrazovanje.

Znači za visoko.

Gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Bojim se da se možda gospodin Pavlic i ja nismo najbolje razumjeli. Tema koju gospodin pokreće malo je izvan konteksta, ali hvale je vrijedna svakako pa dopustite da u odnosu na to kažem nekoliko riječi. Nacionalno vijeće ima zakonom utvrđenu obavezu voditi računa o mreži visokih učilišta, zakonom utvrđenu obavezu, a ne samo pravo, obavezu. U okviru te obaveze nacionalno vijeće radi na prijedlogu mreže visokih učilišta i prijedlogu mreže studijskih programa koje izvode I uistinu u tom prijedlogu su i kriteriji koje bi trebalo ako takav prijedlog bude usvojen poštovati prilikom otvaranja pogotovo javnih, državnih, visokih učilišta, a da je to potrebno više je nego jasno jer i današnja mreža koju imamo poprilično neracionalna i upravo je taj prijedlog u korist policentričnog razvoja. On sugerira svojevrsnu demetropolizaciju visokog obrazovanja. Dakle, da tih visokih učilišta bude više, a ne manje izvan Zagreba, izvan drugih sveučilišnih i ostalih urbanih središta. U tom smislu bojim se da se tako nismo razumjeli i nadam se, gotovo da bih mogao reći da sam uvjeren da kad vidite konačni prijedlog te mreže da ćete zagovarajući potrebu otvaranja visokih učilišta i u Čakovcu razgovarali smo